Има кворум. Откривам заседанието. Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията. Предложението, заедно с мотивиран Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет,

В същия ден материалите са раздадени по един екземпляр на парламентарните групи и са изпратени на народните представители в електронен вид. Уважаеми колеги, тази сутрин имахме Председателски съвет, на който направих предложение разискванията по вота да бъдат във вторник на 23 януари 2018 г. Предложението беше прието. Предлагам на Вашето внимание

от три дни и не по-късно от седем дни от постъпването на предложението, да се приеме решение на основание чл. 48, ал. 3 от нашия Правилник, както следва: Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 23 януари 2018 г., от 13,00 ч., при следния Дневен ред: Точка единствена. Проект на Решение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители на 17 януари 2018 г. Гласуването на Проекта за решение е не по-рано от 24 часа от приключване на разискванията съгласно чл. 110, ал. 3 от Правилника за

№ 754-01-85, вносители са Вежди Рашидов и група народни представители. Преминаваме към следващата точка от дневния ред: в подкрепа на подписването на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

№ 702-02-13, внесен от Министерския съвет на 8 ноември 2017 г. На редовно заседание, проведено на 17 януари 2018 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, подписан на 1 август 2017 г. в Скопие, Република Македония. Мотивите към Законопроекта бяха представени от госпожа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. България следва политика на добросъседски и приятелски отношения и всестранно сътрудничество с Република Македония като независима и суверенна държава. Отношенията ни се базират на последователната политика и приемственост на всички български правителства от 15 януари 1992 г., когато България първа призна независимостта на Република Македония. На 22 февруари 1999 г. в София беше подписана декларация от министър-председателите на Република България която изразява общата воля за развитие на всестранни приятелски отношения и за укрепването на разбирателството, мира и стабилността в региона на Югоизточна Европа. С декларацията беше възприета взаимно приемлива „езикова клауза“, с която беше преодолян проблемът с езиковия спор при подписването на двустранните документи. Това отвори пътя за изграждането на двустранната договорно-правна база. Сключването на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество е сред външнополитическите приоритети на българската държава от 2012 г., когато България предложи подписването на този договор като предварително условие за българската подкрепа за по-нататъшния напредък в евроинтеграционния процес на Република Македония. Договорът, който беше подписан на 1 август 2017 г. от министър-председателите на България и Македония, е юридически обвързващ документ между двете страни, уреждащ трайно и стабилно добросъседските отношения и стремежа за развитие на сътрудничеството помежду им. За сключването на договора беше демонстрирана и широка парламентарна подкрепа към българското правителство от всички политически сили с приемането на Декларация в подкрепа на подписването на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония от 27 юли 2017 г. Насърчаването на добросъседските отношения и приобщаващото регионално сътрудничество са една от целите на Европейския съюз в процеса на интеграцията на Западните Балкани. С договора се определят основните принципи, на базата на които ще се развиват двустранните отношения между Република България и Република Македония, а именно: уважение, доверие, разбирателство, добросъседство, взаимно зачитане на интересите на двете държави и отчитане на общата история, която свързва двете държави. Регламентират се формите на сътрудничество между двете държави в рамките на Организацията на обединените нации (ООН), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми. Предвижда се двете държави да провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища и да си съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни. Създават предпоставки за подобряването на икономическите, финансовите и търговските отношения между държавите, насърчаване на взаимните инвестиции и осигуряване на тяхната защита. Предвижда се осигуряването на подкрепа за разширяването на туристическия обмен и на транспортните връзки и комуникациите, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти. Регламентира усилването на сътрудничеството в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалната политика и спорта. Важен момент представлява създаването на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси. Договорът създава правна основа за осъществяването на съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепването на добросъседските отношения. Въвежда се гаранция за ненамеса във вътрешните работи на Република България и задължение за предприемането на ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда, омраза или други действия, които биха навредили на отношенията между страните. Създава се Съвместна междуправителствена комисия, която ще изпълнява функциите на механизъм за мониторинг на изпълнението на разпоредбите на Договора. Договорът подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и 8 от Конституцията на Република България. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по външна политика с 16 гласа „за“, 1 глас „против“ и без „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество

Благодаря, госпожо Председател! Уважаеми колеги народни представители! „На свое редовно заседание, проведено на 17 януари 2018 г., Комисията по Европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Законопроектът беше представен от госпожа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи. На заседанието също така присъстваха господин Ангел Ангелов – директор на дирекция „Югоизточна Европа“, и господин Данаил Чакъров – директор на дирекция „Международно право и право на Европейския съюз“.

Настоящият Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония цели да надгради Съвместната декларация от 1999 г., подписана от двете страни, и да придаде обвързващ международноправен характер на политическите ангажименти, като ги допълни с нови задължения за държавите. Новите моменти, включени в Договора, засягат: - отчитането в преамбюла на значението на общата история на двете държави; - създаването на международноправна гаранция за ненамеса във вътрешните работи на Република България чрез Разпоредбата на чл. 11, параграф 5; създаването на правна основа за организирането на съвместни чествания на общи исторически събития и личности; - създаването на Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси, която има за цел да допринесе за обективно тълкуване на историята; въвеждането на задължение за предприемането на ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и за обезкуражаване на дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство, към насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на отношенията между страните; създаването на Съвместна междуправителствена комисия, която ще се съпредседателства от министрите на външните работи на двете държави и която ще изпълнява функциите на механизъм за мониторинг на изпълнението на разпоредбите на договора. По отношение на съдържанието Договорът се състои от преамбюл и 14 члена. В преамбюла се обособяват основните принципи, на база на които следва да се развият двустранните отношения между Република България и Република Македония. Те включват: уважение, доверие, разбирателство, добросъседство, взаимно зачитане на интересите на двете държави и отчитане на общата история, която свързва двете държави. Вносителите посочват, че особено внимание следва да се обърне на § 5 от чл. 11, който предвижда, че Република Македония потвърждава, че нищо от нейната конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са нейни граждани. В § 6 от чл. 11 тази идея се допълва, като се посочва, че страните следва да предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда.

Председателят на КЕВКЕФ отправи въпрос във връзка с начина на функциониране и състава, който се предвижда да включва Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси и каква работа е свършена по тази тема от подписването на Договора до сега. В допълнение на този въпрос господин Иван Иванов – член на КЕВКЕФ, попита дали има яснота кои са спорните моменти в общите исторически събития на двете страни. В отговор госпожа Захариева обясни, че историята не бива да се политизира и следва да бъде оставена в ръцете на учените, които ще влязат в състава на съвместната комисия. Тя заяви, че идеята е да няма манипулация на историческите факти и това ще бъде в интерес на двете страни. Председателят на Комисията подчерта, че изпълнителната власт следва да информира Народното събрание по развитието на поставените в Договора цели. Госпожа Захариева увери, че народните представители ще бъдат информирани своевременно и че предвидената в Договора на политическо ниво Съвместна междуправителствена междуправителствена комисия ще следи за изпълнението на разпоредбите му. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно, с 8 гласа „за”, на Народното събрание

Изказвания, колеги? Заповядайте,

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Вицепремиер и министър на външните работи, уважаеми госпожи и господа народни представители! След малко предстои парламентът да ратифицира Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. В този ден няма място за безсмислени спорове, нито пък за пресилена екзалтация. Каквито и емоции да проявяваме в тази посока, те ще са еднакво неискрени, щом не минават през сърцето. Въпреки това днес е особен ден, различен от онези много, в които често изпадаме в дребнотемие, в непремерени политически страсти, в които опозицията упреква управляващите за несвършена работа, а управляващите контрират с несвършеното от тях, когато са били на власт. Днес е ден, в който правим опит да успокоим душите на онези стотици хиляди българи, които загинаха в името на един свят идеал – идеал, завещан ни от Левски и Ботев, от Гоце Делчев и Даме Груев. На фона на тяхната жертва, от дистанцията на днешното време, преживели историческите превратности на 20-тото столетие някак неуместно звучат въпросите: Нормално ли е в XXI век между две братски държави да няма елементарни инфраструктурни връзки, икономически взаимоотношения, културен и образователен обмен? Хора с еднакви фамилни имена и история да не се познават? За този идеал ли се бореха предците ни? Всъщност кой има полза от липсата на непосредствени приятелски отношения между България и Македония? Със сигурност не и хората от двете страни на границата. Сега, след толкова извървян път, вероятно мнозина приемат Договора с Република Македония като нещо нормално. Нормални са и съмненията в недостатъчна искреност от двете страни, в направените компромиси и двусмислия, в геополитическите подбуди. Но, спомнете си, само допреди няколко месеца подписването на договор в такъв вариант беше немислимо, защото той удря звучен шамар на фалшивите коминтерновски и великодържавни доктрини, на лабораторните национални проекти, на опита да се търсят измислени малцинства там, където няма такива. Договорът прокламира нашата обща история. Убеден съм, че съвместната комисия ще включва най-достойните учени от Българската академия на науките, от университетските среди, от Македонския научен институт, а те, бъдете сигурни, компромис с истината няма да направят. Езикът на омразата – този език, който ражда митове и вражди, основен инструмент на кралска и Титова Югославия, а до скоро и на антибългарските среди в независима Македония, е заклеймен. Институциите, училищата, средствата за масово осведомяване ще трябва да оставят езика на омразата. Представете си утрешна Македония, когато децата ще учат обективната истина, а до гражданите няма да достигат само негативни новини за България. В този смисъл, уважаеми госпожи и господа, Договорът не е обект на настоящото и на миналото. Договорът е залог за бъдещето. всички ние искаме да живеем свободно, както е казал Апостола? Нали общоевропейската идея създава възможност да живеем без граници и да бъдем такива, каквито се чувстваме, независимо от името на държавата? Нека да дадем шанс на нашите братя, оттатък Осогово, да имат своята европейска перспектива, така както винаги сме им подавали ръка в трудните моменти и както винаги ще го правим! Да приветстваме ратификацията на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. Нека не приемаме този договор за края на един труден период от общата ни история,

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Настоящият Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония цели да надгради съвместната Декларация от 1999 г., подписана от двете страни, и да предаде обвързваш международноправен характер на политическите ангажименти, като ги допълни с нови задължения за държавите. Подписването на този договор е исторически пробив в отношенията на двете страни. Преговорите за подписването му започват да се водят в далечната 2008 г. и едва сега се стига до подписването на Договора. „Движението за права и свободи“ приветства подписването на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България като повратен момент в двустранните отношения и в процеса на присъединяване на Западните Балкани към Европейския съюз. България в момента председателства Съвета на Европейския съюз и един от основните ни приоритети е именно темата за Западните Балкани, от които част е и Македония и разширяването на Европейския съюз. Балканите могат да бъдат консолидирани на принципа на заедността и толерантността. Пред двете близки приятелски страни се открива перспективата за преодоляване на натрупаните недоразумения, подозрения и враждебност, които нерядко вредят на отношенията между гражданите на двете страни. подкрепя намеренията на българското правителство да съдейства активно на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО и ще работи за постигането на тези цели. Очакваме този договор да бъде подкрепен от конкретните съвместни проекти в рамките на Европейския съюз и НАТО за повишаване на свързаността и сигурността в региона. Нееднократно сме изразявали мнението, че всички позиции на България в европейски и външнополитически план ще бъдат консенсусни и винаги сме работили в подкрепа за развитието на евроатлантическия модел на България. Договорът за добросъседство между България и Македония е повратна точка в отношенията за целия регион на Западните Балкани и важна стъпка в правилната посока по пътя на Македония към Европейския съюз.

Други изказвания? Господин Жаблянов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Изказвам се с една молба – да спрат фанфарите поне за три минути, и се изказвам в лично качество на народен представител, отговорен пред собствената си съвест. Шест месеца слушаме фанфарите. Неслучайно казвам „фанфарите“, защото имаше един министър, който докара газ във вътрешния джоб на сакото си и го чакаха с фанфари на летище София. Вече никой не си спомня за него, освен онези, които са се докосвали по някакъв начин до неговите дела като министър по това време. Учудваща е лекотата, с която пристъпваме към решаването на най-същностните въпроси за българската нация, съдържателните въпроси за българската нация. От сутрин до вечер възхваляваме нашия патриотизъм. От сутрин до вечер се обявяваме за форлойтери на Балканите. Уважаеми колеги, в Договора, който подписваме, чл. 8, т. 2 въпросът за българската нация е оставен настрани. Това не е въпросът за общата история, нашата духовност, близките ни връзки с Македония. Аз дори не приемам понятието „близки връзки“, защото става въпрос за един народ. Става въпрос за един народ с общо самосъзнание, с общо разбиране за историята и за собствената си историческа съдба! Днешните политически реалности на Балканите са резултат от намесата – груба, със сила, чрез международни договори, на Великите сили. Правилно, и на Коминтерна! И на Коминтерна, и на Атлантическия съюз! Днес тези политически реалности са начертани въпреки волята на нашия народ от Черно море до Охридското езеро. Въпреки нашата воля са начертани тези граници – разделителни и разрушителни. Какво може да реши този договор? Кой е врагът на нашето народно единство? Врагът е македонизмът, сътворен в Титова Югославия, развиван от Коминтерна (ръкопляскания от ОП) и наложен със силата на международни съюзи – военни и политически. Това е врагът на единството на българския народ. Какво прави уважаемият Договор, подписан от нашия министър-председател с фанфари и строени македонски четници около него? Ами, този договор реабилитира македонизма, той стъпва върху македонизма. Защото признава какво? – Съществуването на два отделни народа, на два езика. Радвам се, че не признава съществуването на две азбуки. Дотук стигна смелостта на нашия премиер – поне азбуката да остане обща, защото можеше да се предложи и да се премине на латиница на една от двете страни за по-автентично звучене на Договора. В чл. 6 нашата държава се задължава да се бори с недобронамерената пропаганда. Недобронамерена пропаганда! Кое според Вас ще бъде недобронамерена пропаганда, уважаеми другари (оживление), знаете ли? И колеги, и господа, и дами! Знаете ли какво ще бъде недобронамерена пропаганда? Поставянето на плоча на македонска територия в памет на загинали български войници в сражение. То не само ще бъде недобронамерена пропаганда, ще бъде враждебен акт, срещу който македонската полиция може да употреби оръжие и нищо не можете да кажете. И нашите колеги народни представители, които извършиха това геройство, щяха да дадат жертви в този акт. Недобронамерена пропаганда ще бъде някой да излезе и да твърди, че поетът Никола Йонков Вапцаров не е българо-македонски или македонско-български, а е чист българин. Това ще бъде недобронамерена пропаганда. Недобронамерена пропаганда ще бъде да кажете, че Димитър Талев е описал историята на съвременна Македония. Недобронамерена пропаганда ще бъде да обяснявате, че братя Миладинови са събирали български народни песни и приказки. Недобронамерена пропаганда ще бъде да обяснявате, че по време на Първата, Балканската и Междусъюзническите войни сме се сражавали за свободата на българския народ в неговите исторически граници. Ето това ще бъде недобронамерена пропаганда. Не знам дали правите връзка между този абстрактен, да не употребявам езика на учениците от трибуната на Народното събрание, текст, който е записан? Всичко това става недобронамерена пропаганда и в България, и в Република Македония. И какво ще правят там тези, които се чувстват по друг начин, а не като македонци? Какво ще правят? Кой ще ги защити след като сме се подписали под това? А на всичкото отгоре му свирим и с фанфарите! Този договор трябва да бъде подписан в най-голяма тишина! В пълно затъмнение на медиите, за да не се срамуваме в следващите десетилетия и столетия – ако някой доживее от нас до такава възраст, защото такива договори, гласувани по този лековат начин, без да се вниква в съдържанието, без да се държи сметка за историческата тежест на нашата нация, на нашето самосъзнание и на перспективата за развитие на България, отрязват именно бъдещето за развитието на нашата нация, на нашата държава, на перспективата ни да бъдем фактор в Европа и на Балканите. Именно подобни договори! Защото те разкъсват националното самосъзнание, защото нацията е дух, а не работници по евтините строежи на Европа. Нацията е дух, нацията е самосъзнание, нацията е разбиране за собствената ни ценност, като народ в рамките на целия този съюз, и ние с лека ръка продаваме всичко това! Продаваме го на Югоизток, продаваме го на Запад и на всичкото отгоре обясняваме, че това е мъдра държавническа политика. Това е търгашество, уважаеми колеги политическо, геополитическо, и не искам да употребявам други квалификации – търгашество от най ниска проба! То не е държавническа политика. И всички продължаваме да смятаме, че тук някакъв нов Наполеон се е явил в средата на Балканите, който рисува граници, нации и подписва договори. Няма такова нещо!

такъв договор би следвало да има и в него да има няколко точки за приятелство, които да отразяват нашата обща душевност, защото приятелството е душата. Приятелството е нещо интимно! Приятелството не е евроатлантическо сътрудничество, уважаеми колеги. Приятелството е нещо, с което вървиш на дълъг път – с един човек, с един народ, защото усещате родство, защото имате близки възгледи, защото сте едно и също. Това е приятелството. Как може аргументите на този договор да бъдат атлантически?! Извинявайте, Атлантикът е на 3000 км., а Вардар – на 300. Уважаеми колеги, Договорът е недоносче, Договорът е една измишльотина! Договорът е апотеоз на атлантическите амбиции на Балканите за сметка на народите и също така, както преди 100 години бяха подписани редица други договори, България загуби територии и влезе в няколко национални катастрофи. По същия начин, по един и същи път върви нашата държава, за съжаление, уважаеми колеги, и ние всички с Вас сме участници в този процес и носим нашата отговорност. Съжалявам, ако част от колегите са решили, че с този договор изправят историческата несправедливост. Задълбочават я и тя ще се върне в следващите години така, както е казал философът от Трир. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Реплики към изказването на господин Жаблянов? Не виждам. Други изказвания? Реплика ли имате? Изказване – заповядайте, господин Ангелов. Госпожо Председател, дами и господа, Ваше Превъзходителство! Надявах се днес, че поне по този въпрос няма да има разделение между различните парламентарни групи или народни представители, защото на всички е ясно, че един такъв договор ще допринесе единствено добро между отношенията на двете държави – между България и Република Македония. За пореден път обаче виждаме опити на определени среди през определени народни представители да внушават и да се изпълняват, може би, би, чужди интереси. Подобни изказвания, които чухме преди малко, допринасят единствено и само полза за обслужване на чуждите национални интереси, но не и на българските. Защото, когато някой реши да чете Договора, както дявола Евангелието, винаги ще намери основание да критикува и да заподозре световната конспирация. Но ще добавя няколко факта, защото чух как македонизма се е породил в Титова Югославия. Не е в Титова Югославия! Македонизмът се породи от Коминтерна още в 1934 г. Приветствам позицията на БСП, които искат да подкрепят Договора, но изказването ми касае тези народни представители от БСП, които които не желаят да подкрепят този договор. Затова ще поправя преждеговорившия с неговите изказвания относно некоректните факти, които той изнесе. Ще добавя и следното: в Договора много ясно е записано как се доказват историческите моменти от историята на Република Македония и на България, и пише много ясно и точно: „На база на автентични документи.“ Тук няма въпрос на съмнение, че от изрезка от вестник или някой луд учен от някоя държава е казал, примерно, че дадена азбука или език е на 60 000 години, това ще е основание тази комисия да приеме това за факт. Пише директно: „автентични документи“. Ако не е известно на някои народни представители какво значат думите „автентични документи“, толкова по-зле за тях. Ще добавя и няколко други неща. Кои са хората, които направиха така, че този договор да бъде приет в Македония? Защо години наред правителствата в Македония бойкотираха и не желаеха да приемат този договор? този договор, че застрашава македонската политика и македонската пропаганда. Тоест, ние сме правилната страна в момента този договор да бъде приет и този договор ще защити и българските интереси, и българите в Македония. Всички българи в Македония, които аз познавам, приветстват този договор и за мен това е достатъчен факт, това е важното. Българите в Македония искат българското народно представителство да направи така, че те да бъдат защитени. От няколко месеца насам българите в Македония се чувстват свободни граждани на Република Македония приемайки го единодушно в нашия парламент, ще затвърди това тяхно усещане. Ще кажа още няколко неща. Преди няколко месеца, когато се формира новият македонски парламент – помните събитията, които се случиха, помните нахлуването в македонския парламент на граждани, на депутати от бившите управляващи, помните ексцесиите, които се случиха. Имаше доста хора, които пострадаха, но двама основно пострадаха най-много и бяха окървавени. Единият е сегашният министър-председател на Република Македония – господин Заев, а другият е бившият кмет на Струга и сега народен представител – Зенадин Села. единствено тези двама македонски политици си позволиха да говорят за българи в Македония. Единствено те споменаха, че в Македония живеят българи – и в телевизионни участия, и на митинги. Те пострадаха от бившите управляващи, които се противопоставят на този договор, така че тези аргументи, които някой иска да ни вмени – че българската държава прави отстъпление от своите национални интереси, просто не са верни. Просто не са верни! Затова Ви призовавам и нека всички единодушно да подкрепим този договор за приятелство, и да покажем на българите в Македония, да покажем на хората, които живеят в България, че българският парламент е единен, когато става въпрос за македонския въпрос. Да живее България! (Ръкопляскания от Други изказвания? Адмирал Манушев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, госпожо Министър, Ваше превъзходителство! Днес е един исторически ден за България – ратифицирането на Договора за приятелство с Република Македония.

колегата от БСП. Има я! Ние приемаме, че има такава държава и тези два народа, които в миналото са били един, ще продължат да бъдат такива и Договорът дава тази възможност. Той дава възможност да спре антибългарската пропаганда, говорене в Македония. За всичките тези години и с всичките наши опити да направим така, че да имаме добросъседски отношения, отсрещната страна имаше най-злостната кампания – единствената държава, която имаше такова говорене срещу нашата страна. Повярвайте, казвам го и към посланика на Македония: никога в българския народ не е имало такива чувства, въпреки тези приказки

Този договор дава възможност най-после и правителството на Република Македония да постави тези въпроси честно, искрено, учените да се съберат да говорят за общата история, да се изкарат знаците из музеите, из мазетата, които се крият – кой какъв цар е бил, на кого е бил цар. Това нещо няма да попречи на нашите отношения. Напротив, ние трябва да живеем заедно, трябва да живеем в мир, в разбирателство, един ден сигурно няма да имаме граница, когато тази държава влезе в Европейския съюз и тогава ще отпаднат по-голяма част от тези притеснения на колегите. Този договор не е предателство! Напротив, този договор е исторически пробив в отношенията между два братски народа, в отношенията между две братски държави. Този договор ще даде възможност на нашите деца, на нашите внуци да живеят заедно в бъдеще в една обединена Европа. Ще даде възможност всеки един да се чувства какъвто иска. В част от България има македонци, които се чувстват такива. Димитър Благоев в този парламент е казвал, че е македонец. Не знам какво щяхме да говорим сега, ако се беше осъществила идеята за Македонска народна република през 1946 г. Тогава за каква обща история, за какъв език щяхме да говорим? Как щяхме да приемаме нашите българи от Пиринска Македония? Какви щяхме да ги наричаме? Така че аз поздравявам всички, които са работили по постигането на успех с подписването и ратифицирането в Република Македония на този договор. Поздравявам премиера, поздравявам ръководителя на нашата дипломация – министъра на външните работи, защото десет години работиха по този договор. В предния парламент аз питах неколкократно министъра на външните работи: „Има ли напредък по този договор?“. За съжаление, отговорите бяха: „Никакъв!“. Затова този договор е пробив, този договор не е предателство. Този договор е исторически пробив в отношенията между два братски народа и между две братски държави. Той ще даде основание да продължим да живеем заедно, да развиваме нашите отношения – и културни, и исторически, и търговско-икономически, и всякакви, за да живеем в мир и разбирателство, и да има просперитет за нашите народи. Ще даде възможност на всички, които се чувстват българи в Македония, да го кажат свободно, да не се страхуват, че са българи и ще го правят. Ще даде възможност всеки да казва това нещо и да се чувства такъв. Аз смятам, че договорът е наистина исторически. Тук няма фанфари, тук има реалност, тук има бъдеще за нашите деца, за нашите внуци! Да живее България! Благодаря, уважаеми адмирал Манушев. Реплика? Господин Ерменков – заповядайте. ТАСКО Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и уважаеми дами и господа народни представители! Вземам реплика, защото наистина въпросите са много чувствителни. Когато говорим от тази трибуна, всяко наше изказване е официално – изказване на законодателния орган на Република България. Подписваме договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между две държави, но не между два народа, и вътре в този договор се говори за гражданите на две държави. Самият господин Заев говори, че ние сме един народ. Много Ви моля, когато се изказвате тук, да внимавате как се изказвате, защото, когато говорим за два народа, наистина минаваме границата, която не трябва да преминаваме като български политици. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер и министър на външните работи, уважаеми колеги народни представители! От името на парламентарната група на „БСП за България“ започвам с това, че ние ще подкрепим ратификацията на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество с Република Македония. Солидаризирам се с изказаното мнение от господин Ерменков, че трябва да сме много внимателни какъв език държим тук от трибуната, защото, уверен съм, че и в момента Република Македония следи внимателно какво говорим от тази трибуна и с каква нагласа пристъпваме към ратификацията на този договор.

десет години по-късно, след като България инициира подписването на такъв договор, днес сме на път да ратифицираме. В тези десет години многобройни експерти, учени, политици мислеха и разсъждаваха над всяка дума, която има в този договор. Той не е литературно съчинение, което някой си е написал на бюрото и след това го е дал за подписване и ратификация. Затова смятам, че от самите нас зависи как четем този договор и дали в него виждаме възможности, дали в него виждаме бъдеще за нашите отношения или виждаме пропаст, към която този парламент се е запътил и в която ще падне след няколко минути. Аз лично смятам, че верният прочит е първият, което не значи, че не трябва да бъдем внимателни по въпроса как този договор след това ще бъде реализиран на практика. Политическата промяна в Скопие направи възможно подписването на този договор. Това е неоспорим факт. Без да си приписваме излишни заслуги, искам да кажа, че в тези години – и в управление, и в опозиция, неизменно подкрепяше социалдемократите и ръководството на Социалдемократическата партия в Република Македония. В най-¬тежките моменти, когато бяха преследвани, мачкани, заплашвани, обвинявани, ние и нашето политическо семейство бяхме до тях и им дадохме силата да направят наистина тази промяна. Най-малкото имаме съществен принос за това те да имат европейската подкрепа на своето политическо семейство, за да се борят за принципите, които днес се опитват да приложат на практика демокрация, свобода на медиите, свобода на словото, свободни избори и всичко, в което предишното ръководство на Република Македония се беше превърнало в отрицание. Можем и сега да заявим, че амбицията на премиера Зоран Заев да придвижи бързо Република Македония към Европейския съюз, да стъпи стабилно по пътя към присъединяването ще срещне и нашата подкрепа. Ние отсега планираме поредица инициативи на парламентарно равнище, на равнище местна власт, между младежките организации, което ще бъде нашият принос като опозиция за сближаването между хората от двете страни на границата и за засилването на политическите връзки. Днес е време да гледаме напред, а не толкова назад, да помним уроците на миналото, но да се учим от тях и да мислим какво можем да направим днес и за бъдещето. Договорът дава възможност за една добра основа в нашите отношения, но по-важно от самия Договор и от документа, който се подписа и който днес ще ратифицираме, е как той повлия върху отношението, особено в Република Македония, и дали новият курс, новият стил на днешното ръководство има реална твърда база в македонското общество? Дали, както някои се опасяваха, подписването е просто един пиар акт от страна на правителството в Скопие, или то е добре осъзната системна политика, която ще бъде следвана? Днес, половин година по-късно, имаме всички основания да смятаме, че това е последователна политика и че сегашното ръководство не се страхува да я отстоява. Още по-важното е, че отстояването на тази политика не само не доведе до политически загуби в Република Македония, а обратно. Предишните управляващи от МВРО – ДПМНЕ, направиха местните избори в Република Македония през миналата година своеобразен референдум „за“ и „против“ Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Македония, разчитайки че капанът, в който те самите влязоха – че антибългарските настроения печелят избори, ще сработи отново. Всъщност и това беше една от причините ВМРО – ДПМНЕ, буквално да бъде изличен от местната власт в Република Македония. Това за мен е основание да смятам, че добрите отношения с Република Македония, чийто Договор се явява и изразител, са устойчива политика, която системно ще бъде следвана оттук нататък. Няма да споменавам в детайли поредицата стъпки, които междувременно бяха направени за съвместни отбелязвания на исторически личности, още преди влизането на Договора в сила; съвместното заседание на двете правителства, когато бяха договорени съвсем конкретни инициативи, които допълнително трябва да бъдат разширявани, защото е важно хората и от двете страни на границата да видят смисъла, конкретния смисъл от добрите отношения между двете страни, за да може тази политика да бъде системно Искам да обърна внимание, преди да приключа, на два въпроса. Първо, за съвместната Мултидисциплинарна експертна комисия, предвидена в Договора. Държим нейният състав да бъде внимателно подбран, балансиран, по възможност съгласуван с по-широки кръгове, включително с парламента, доколкото това е възможно, за да сме сигурни, че самата Комисия няма да се превърне, поне от наша страна, разбира се, ние от македонска страна не можем да имаме контрол върху това, в препъни камък, а обратно – там ще се търсят конструктивните решения в интерес на историческите факти и на историческата истина. И второ, искам да припомня нашата декларация от 26 юли миналата година, в която поискахме от българското правителство периодично, поне веднъж годишно, да информира Народното събрание по напредъка в реализацията или изпълнението на Договора, който днес ще ратифицираме. Смятам, че е много важно парламентите да бъдат ангажирани с този процес, защото ние сме тези, които са пряко избрани от гражданите на двете страни и приносът ни трябва да бъде видим. Както казах, парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи ратификацията и ще очакваме следващите стъпки от страна на правителствата на двете страни, в които да се докаже, че

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Да, днес не е време за фанфари, днес не е време и за униние. Днес е време на спокойно, разумно и с достойнство ратифициране на Договора за приятелство между Република България и Република Македония. Този договор ерозира, пропуква „Берлинската стена“ на Балканите. Той е е удар срещу това, което наричаме македонизъм, като идеология и доктрина, разделяща и противопоставяща хората в Република България и хората в Република Македония. Това е голяма крачка към онова, което са завещали дедите ни, за което поколения български политици в последните 140 г. полагаха усилия и не успяха да постигнат. Това е крачка в реализирането на българските национални интереси, на интересите на всички българи, независимо къде живеят. Тук се говореше много за пропагандата и истината. Силата на България е в историческата истина, в политическата истина, в истината за бъдещето. Разликата между пропагандата и истината е съществена. е съществена. Този договор слага край на пропагандата и защитава истината. Тази Мултидисциплинарна комисия ще извърши своята предвидена роля, ако стъпи на истината. В този смисъл споделям разбиранията на колегите от ляво, че екипът, експертите, трябва да бъдат добре подготвени и тя да защити истината, без определения – историческата, достоверната и самата истина. Защото мога да кажа, и повярвайте, знам това, има камари от исторически документи, публикувани в Република Македония, които защитават тази историческа истина. Ние, от ВМРО, винаги сме твърдели, че българските национални интереси ни диктуват Република Македония да бъде териториално цяла, демократична и приятелска държава.

Демокрацията й беше стъпкана, а приятелството в България беше национално предателство за гражданите на Република Македония. Този договор защитава тези три основни принципа. Македония се проведоха местни избори и тук вече бяха казани някои неща за тях. Анализатори обобщават политическия резултат от тези избори. Този, който говори срещу България и води антибългарска политика, губи изборите. И това е най-голямото доказателство, че гражданите на Република Македония искат приятелство с Република България и това е най-големият аргумент срещу всички опасения, че днес скачаме в пропастта. Не, ние днес отговаряме на големите очаквания на всички граждани в Република Македония, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност – Република Македония да бъде приятелска към България. И това е нашата отговорност, това трябва да направим, защото днес ратифицирайки този Договор, ние отговаряме не само на желанията на нашите избиратели, които са ни пратили тук,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Захариева, уважаеми господин посланик! Аз нямаше да се изказвам, но тъй или иначе тръгна дебат.

ние признахме Македония по доста необичаен начин. В отсъствието на председателя на парламента Стефан Савов, в отсъствието на външния министър Стоян Ганев – Бог да ги прости, покойни, но тогава бяха живи и летяха към България, единият със самолета от Берлин, в който бях и аз, другият със самолета от Страсбург. Не беше много прилично за една парламентарна демокрация да не изчака председателя на парламента си и външния министър. Въпреки това, България, в тяхно отсъствие, призна Македония като акт на добронамереност. Аз се ядосах много тогава като човек, който разбира от право, че не е допустимо в парламентарна република да ги няма председателя на парламента и външния министър и да се приемат такива решения. Стана голям скандал тук, в тази стая, на госпожа Караянчева, в резултат на който си отиде Стефан Тафров, който тук стоеше в качеството на заместник-министър. Въпреки това, аз считам, че това беше голям жест към Македония и го направихме с отворени сърца. По-късно президентът Желев стана причина Турция, след срещата му със Сюлейман Демирел, и Русия, след срещата му с Елцин, да признае Македония. Използвам случая, че господин посланикът е тук, тези добри жестове на България не бяха оценени през годините. Сега обаче искам да защитя българския премиер, защото той, за разлика от тогава – 15 януари 1992 г., аз си спомням датата, преди да сключи този договор, както подобава в една парламентарна държава, тук постави въпроса и благодарение на всички политически сили той сключи този договор. В България има консенсус. Борисов, ако беше хитър политик, можеше и да се измъкне с едно много просто нещо: уважаеми господин Заев, Вие сте министър-председател, легитимно избран, но аз не мога да сключа договор с Вас, защото в Македония няма консенсус. Вие сте партия, загубила парламентарните избори, и сте премиер, защото македонската партия, обърна палачинката, и сте малко като моя Орешарски навремето тук, в България. Борисов обаче не постъпи така – не се измъкна, поиска мнението на българския парламент, сключи Договора в името на втори път по ред добро отношение в аванс към Република Македония и в името на европейското бъдеще на Балканите, защото има нова политика на Балканите, защото никога на Балканите премиерът на България, премиерът на Гърция, премиерът на Сърбия и премиерът – сега е премиерка вече на Румъния, не са си стискали ръцете заедно. Българският премиер е един от проводниците на приобщаването на Балканите и на Западните Балкани към Европейския съюз. Това не може да стане без този договор с Македония. Затова искам да защитя българския премиер, че постъпи добре, като взе мнението на българския парламент. Надявам се, че така ще бъде и за прословутата Истанбулска конвенция. РЕПЛИКА ОТ „БСП че евродепутатка си е позволила да задава въпрос дори и на български министър-председател какво ще направи българският парламент? Кога и как българският парламент ще гласува не може да каже никой освен тези 240 депутата в залата. Поздравявам Борисов за този договор, поздравявам всички парламентарни групи! Ако не искаме да останем в балканския кюп, а да отидем към Европа, трябва да го направим заедно с всички Западни Балкани. Това беше предпоставка този договор да стане, беше оценена, България направи жест към Република Македония. За съжаление, македонският парламент – мисля, че с 61 гласа само ратифицира, но се надявам, че ще дойдат по-добри времена и там ще стане с пълен консенсус. Благодаря за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Марков. Реплики към изказването на господин Марков? Не виждам. Колеги, други изказвания? Закривам разискванията. Моля, поканете народните представители в залата. Подлагам на

Уважаеми колеги, госпожо Председател, процедура. Моля, току-що приетият Законопроект на първо гласуване да бъде разгледан и на второ четене в днешното заседание. Благодаря, госпожо Грозданова. Други предложения? Не виждам. Подлагам на гласуване току-що направеното предложение ратификацията да мине и на второ четене днес. Гласували

Заповядайте, госпожо Грозданова, за да изчетете текста за второ четене. Госпожо Председател, госпожо Министър, колеги! „Закон за ратифициране на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

Благодаря на всички, които са работили през годините за това, което се случи днес, да е факт. Няма как интересите на България да са различни от това да имаме стабилна, демократична и приятелска Република Македония. Искам да успокоя и тези, които имат притеснения по текстовете на този договор, които, за съжаление, очевидно съвпадат със същите притеснения – чухме и от опозицията в Македония, която до скоро водеше сериозна антибългарска кампания, че изпълнението на Договора продължава и преди Ратификацията. Ще посоча честването на 13-ти януари, само преди няколко дни – общо честване на Мара Бунева. Спомняте си какво се случваше 2007 г., 2008 г. и колко пъти беше разрушавана нейната плоча. Така че общото честване на общи личности, което доскоро беше немислимо, продължава. Надявам се това да се случва и в бъдеще. Както казаха и много от народните представители, очевидно вече антибългарската кампания не печели избори в Република Македония, което ни дава надежда, че това ще бъде трайна политика. Искам да благодаря още веднъж, да Ви пожелая лека работа и да обещая, че ангажиментите, които поехме и без да ни ангажирате с това решение, но в изпълнение на Решението на Народното събрание, ще информираме редовно за изпълнението и напредъка по разпоредбите на този договор. Благодаря Ви и лека работа!

Уважаема госпожо Председател, правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов и главен комисар Тодор Гребенаров – заместник-директор на Националната полиция. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, режим на гласуване за допуск.

думите „наредбата по чл. 5, ал. 4“ се заменят с „правилника за прилагане на закона“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7, който става чл. 11: „Чл. 11. (1) Охраната на имущество на физически или юридически лица е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта. (2) Охраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни, и/или мониторен контрол.“ Комисията предлага да се създаде нов чл.

Комисията предлага да се създадат нови членове от 12 до 16: „Чл. 12. (1) Възложител по договор за охрана на имущество на физически или юридически лица е юридическото лице или пълнолетното и дееспособно физическо лице, които са собственици или ползватели на законно основание на това имущество. (2) Когато собственик на имуществото е непълнолетно или недееспособно лице, възложител по договор за охраната му е законният представител на лицето. Чл. 13. (1) Охраната на имущество на физически или юридически лица се осъществява от обособен екип от изпълнители на охранителната дейност на търговеца. (2) Екипите за изпълнение на охрана по ал. 1 са: 1. пост; 2. мобилен охранителен патрул; 3. подвижна охранителна група.

пост за охрана; 2. пост за наблюдение. (2) Постът за охрана е стационарен охранителен патрул от един или повече изпълнители на охранителна дейност за охрана, предотвратяване или пресичане на противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество и/или физическо лице в обекта и/или и/или извършване и контрол на установен пропускателен режим на лица и/или превозни средства. (3) Постът за наблюдение е стационарен охранителен патрул от един или повече изпълнители на охранителна дейност за наблюдение на обект чрез видеонаблюдение или мониторен контрол на определена територия в охранявания обект, в това число своевременно за движение на лица и обекти, както и предприемане на действия при противоправно посегателство спрямо охраняваното имущество и/или физическо лице в обекта. (4) Наблюдението по ал. 3 се провежда от специално оборудвани закрити помещения в определената за охрана територия. Чл. 15. (1) Мобилният охранителен патрул се състои от един или повече изпълнители на охранителна дейност, които изпълняват задълженията си чрез придвижване от и до определено място. (2) Видовете мобилни охранителни патрули са: Подвижната охранителна група е екип със служебно превозно средство, изпълняващ приоритетно задачи, свързани със своевременно реагиране при възникнали усложнения в средата за сигурност, оказване на съдействие и контрол на други екипи.“ Благодаря Ви, господин Нунев. Изказвания? Господин Манев.

Това е наложително, тъй като има моменти, в които пунктовете за видеонаблюдение се изграждат извън територията на охраняемия обект и тази промяна е наложителна. Моля да я подкрепите, колеги. Благодаря Ви, господин Манев. Реплики към господин Манев? Други изказвания? Няма. Поставям

Подлагам на гласуване създаването на нови членове от 12 до 16 включително

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8, който става чл. 17: „Чл. 17. (1) Сигнално-охранителната дейност е дейност по защита от престъпни посегателства на имуществото на физически или юридически лица, намиращо се в охранявани обекти, при която чрез монтиране, поддържане и използване на сигнално-охранителни известителни системи се осъществява наблюдение на обектите и се реагира на получените сигнали с мобилни охранителни патрули. (2) За осъществяване на дейността по ал. 1, освен лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 3 или удостоверение по реда на наредбата по чл. 2, ал. 4, е необходимо и разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения по реда на Закона за електронните съобщения и/или договор за комуникационни услуги.“ Комисията предлага да се създадат нови членове от 18 до 21: „Чл. 18. (1) Възложител по договор за сигнално-охранителна дейност по защита на имущество е юридическото лице или пълнолетното и дееспособно физическо лице, които са собственици или ползватели на законно основание на това имущество. (2) Когато собственик на имуществото по ал. 1 е непълнолетно или недееспособно лице, възложител по договор за охрана по ал. 1 е законният представител на лицето. Чл. 19. (1) За извършване на сигнално-охранителна дейност търговецът изгражда или ползва въз основа на договор мониторинг-център за наблюдение и приемане на сигнали от охраняваните обекти и ръководство на мобилните охранителни патрули. (2) Търговецът създава организация за непрекъснато обслужване на центъра по ал. 1 с наети от него изпълнители и/или ръководители на охранителна дейност. (3)

дейност се посочват видовете, броят и числеността на екипите, както и времето за реагиране при получен сигнал за нарушение. Чл. 20. (1) За реагиране на получени мониторинг-центъра сигнали при изпълнение на сигнално-охранителна дейност се използват охранителни патрули по чл. 15, ал. 2. (2) На изпълнителите на охранителна дейност от мобилните охранителни патрули по ал. 1 не могат да се възлагат други видове дейност по чл. 5, ал. 1, освен реагиране при получен сигнал за нарушение на охраняван обект. Чл. 21. (1) Използваните сигнално-охранителни известителни системи за изпълнение на сигнално-охранителна дейност се изграждат по начин, осигуряващ ефективно наблюдение на охраняваните обекти. (2)

Уважаеми народни представители, изказвания? Имате думата, господин Янков. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Така предложените текстове и новите членове показват – какво? Първо, че първоначално внесеният текст – инициативата като законодателна такава от изпълнителната власт в Министерство на вътрешните работи явно, че не е изчерпателна, тоест капацитетът на изпълнителната власт, след провеждане на съответните дискусии с бранша показват, че има бели петна в работата на МВР, на тези, които подготвят Законопроекта, и той не е изчерпателен – от една страна. От друга страна, защо в Закона за частната охранителна дейност съгласно чл. 8, имам предвид, както е разписано по-горе в дефиницията, се слагат дейности от друга сфера на частните услуги за сигурност и защо не са включени тогава и услугите по пожароизвестяването, тъй като в самите мониторингцентрове на охранителните дружества така или иначе се получават тези сигнали? Защо са включени всички съпътстващи дейности като основна дейност на сигнално-охранителната? От една страна, самото законодателство, първо, не е изчерпателно, ако се има предвид, че то ще бъде не само по отношение на частната охранителна дейност, а ще регламентира в детайли и съпътстващите дейности, от друга страна, е ясно, че това законодателство, правено на коляно в самата Комисия, няма да отговаря на реалната дейност, която трябва да бъде регулирана в бранша. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Янков. Реплики към господин Янков? Други изказвания има ли?

създаването на Раздел III с наименование „Сигнално-охранителна дейност“, текста на чл. 8, който става чл. 17,

на чл. 9, който става чл. 22: „Чл. 22. (1) Самоохраната на имущество е дейност по неговата физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, осъществявана от служители на лице по чл. 2, ал. 3, които отговарят на изискванията на този Закон. (2) Самоохраната на имуществото може да включва и осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект и/или извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни, Комисията предлага да се създаде нов чл. 23: „Чл. 23. За извършване на самоохрана лицето по чл. 2, ал. 3 обособява екипи по чл. 13, ал. 2. Видовете, броят и числеността на екипите се вписват в документите, определени с наредбата по чл. 5, ал. 4.“

Имате думата за изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване създаването на Раздел IV с наименование „Самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3“, чл. 9, в текста, който беше представен от докладчика и който става чл. 22,

Комисията предлага да се създаде Раздел V с наименование: „Охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10, който става чл. 24: чл. 24: „Чл. 24. (1) Охраната на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали е дейност по осигуряване на пропускателен режим в охранявания обект, по опазване на телесната неприкосновеност на физически лица в обекта и физическа защита от противоправни посегателства на имуществото на едноличния търговец или юридическото лице, както и по тяхното предотвратяване и пресичане. (2) Охраната по ал. 1 може да включва и извършване на видеонаблюдение при спазване на Закона за защита на личните данни, и/или мониторен контрол.“ Комисията предлага да се създадат нови членове 25 и 26: „Чл. 25. Възложител по договор за охрана по чл. 24 е едноличният търговец или юридическото лице – собственик или ползвател на законно основание на недвижимия имот, в който е обособено заведението или залата, притежаващ разрешение от местните органи за извършване на търговската си дейност лиценз, издаден от Държавната комисия по хазарта. Чл. 26. За извършване на охрана по чл. 24 търговецът обособява екипи по чл. 13, ал. 2, т.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

С какво тази дейност, регламентирана в чл. 10, който става чл. 24, се различава от охраната на имущество? До този момент е регламентирана в сегашното законодателство. Само се създава допълнителен лиценз, с който се натоварват дружествата с административна тежест и се обременяват допълнително със заплащане на финансови средства. Тоест отново напомням, че с този закон се създават условия за увеличаване на административната тежест на бранша. Досега всичко, което е регламентирано като дейност, просто се разписва само с допълнително раздробяване на отделните лицензи.

Уважаеми колеги! Уважаеми колега, не става въпрос за никаква административна тежест. Става въпрос за нещо много важно. За този нов раздел за охраната на заведения – питейни, развлекателни, игрални зали и така нататък, времето показа, че трябва да бъде с особено внимание. Причините са няколко. Едната е, че във всеки голям град, във всяка община, за да получи едно заведение лиценз за удължено работно време, общините са поставили изискване то да има охрана. Това е в логиката на нещата, тъй като там се събират хора,

и там обучението, подборът, стратегията и тактиката на извършване на тази охранителна дейност са особени. Може да се равняват единствено и само с личната охрана, с известните филмови герои и бодигардове. Там рискът дори е много по-голям. Затова ние изпълнихме едно много належащо изискване на средата да създадем текст, да създадем отделен вид охранителна дейност, който така или иначе съществуваше. Защото един пазач, охраняващ една автомобилна станция, един парк не може да отиде и да охранява нощно заведение поради много, много, много причини. Затова съществува този раздел и той не натоварва с нищо никого. Той дава възможност да се отдели особено внимание на този вид охрана. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Манев. Реплики? Реплика, господин Янков. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Манев! Вие сигурно четете различни текстове. Това, което говорите, това, което казахте, го няма като регулация в Закона, който предлагате? не може да разсъждаваме, всички сме ходили в нощни заведения, но това, което Вие говорите от трибуната на Народното събрание, не кореспондира с текстовете, които се предлагат.

Няма. Прекратявам разискванията. Поставям на гласуване, първо, създаването на Раздел V, с наименование „Охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали“; второ, текста на чл. 10, който става чл. 24 и беше представен от докладчика, като текст на Комисията и, трето, създаването на нови членове 25 и 26 с текст от Комисията, представен от докладчика.

Комисията предлага да се създадат нови чл. 28 и 29: „Чл. 28. Възложител по договор за охрана на урбанизирана територия е кметът на общината, в границите на която се намира селищната територия, обхваната от границите на населеното място или селищното образувание (строителните му граници), определени с устройствен план. Чл. 29. За извършване на охрана по чл. 27 търговецът обособява екипи по чл. 13, ал. 2 и оптимизира техния брой съгласно границите на охраняваната урбанизирана територия. Видовете, броят и числеността на екипите се посочват в договора за охрана.“ Предложение от народните представители Цветан Цветанов, Maноил Манев и Пламен Нунев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Връщаме се пак на тема, която вчера дискутирахме, защото тук е едно от разковничетата именно на тези, както вчера ги нарекох „лобистки елементи“ в този закон. В това няма лошо, уреждаме частна охранителна дейност, но в един момент какво правим?! Имам чувството, че вече ще концесионираме дейностите на Министерството на вътрешните работи и ще ги даваме на частния бизнес. В тази връзка моля да отбележите – предлагам чл. 28 и 29 изобщо да отпаднат от този закон, защото на практика с тези текстове вкарваме възможността кметовете на общините, както е написано, да почнат да си правят

ще запишат какво се е случило. Ще ги гледаме по новините: „МВР отразило, че еди къде си, на еди кое си мероприятие на еди коя си община станал инцидент“. Вярвайте ми, не е в компетенциите на частните фирми да охраняват масови мероприятия, които се организират от общините. Става въпрос за струпване на голям брой хора, за които единствено и само държавата може да носи отговорност за тяхната безопасност. Да не правим тази груба грешка, да не правим тази крачка, с която даваме възможност на държавата да се дръпне настрани. Най-малко в контекста на това, че говорим, че Министерството на вътрешните работи има необходимост да се развива, да се реформира, да може да се уплътняват функциите на неговите служители и в един момент Вие им отнемате възможността тези функции те да ги изпълняват на практика. Какво да чакаме? Следващата стъпка е в този закон, с негова промяна да дадем възможност частни охранители да охраняват Народното събрание, Президентството да охраняват, да охраняват Министерския съвет – това ли е следващата крачка? Ами, да закрием тогава министерството и да го концесионираме напълно. Приехме вече Закон за концесиите, който е доста спорен по мое мнение, и създава, не само по мое, но и на политическата сила, която представлявам, среда за корупция. Неслучайно другата седмица ще дискутираме корупцията и там ще си говорим много надълго и нашироко по тази тема, а Вие тук отваряте още една врата – не е процеп, не е дупчица, а буквално цяла врата отваряте, за да може да се развие тази корупция вече и в рамките на Министерството на вътрешните работи. Ами, те какъв интерес ще имат тогава директорите на областни дирекции да дават служители? Ще започнат съкращения от утре, други ден. Тези 1200-1300 служители, които бяха назначени в Министерство на вътрешните Той, наистина, главният прокурор, както съобщи на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, май изцяло концепцията за функциониране на това министерство вече е объркана, защото с непрестанните промени, които правите, и сега с това, което се прави, почвате да обезсмисляте неговото съществуване. Аз наистина няма да се изненадам някоя сутрин тук, ако на влизане в работа, заваря не служители на Националната служба за охрана и служители на МВР, ами някой охранител с табелка „Фирма Еди-коя-си ЕООД“ – охраняваме ние Народното събрание?! Това звучи несериозно! И затова призовавам колегите да надделее при тях здравия разум и членове 28 и 29 да отпаднат. Не е сериозно и не е нормално служители на частни фирми да охраняват масови мероприятия, които се организират от общински администрации. Това са в повечето случаи доста сериозни събития, които се нуждаят от много сериозна и професионална охрана. Няма как да се съгласим и да допуснем това нещо да се случи.

Колега, искрено се надявах, че по този закон поне няма да си говорим неистини, които нямат нищо общо с текстовете на Закона. Ако намерите в текста на Закона някъде написано „масови мероприятия“, „охрана на масови мероприятия“ в тази част, за която говорите, аз – не знам, ще направя шпагат! В Закона изрично е записано: „наблюдение, контрол и реакция с мобилни охранителни патрули“, нищо повече. Нищо повече! Така че, дайте да не си правим свободни съчинения, когато говорим за професионални закони и за професионални текстове. Благодаря Ви, господин Манев. Реплики към господин Манев няма. Други изказвания? (Шум и реплики.) Имате реплика? Заповядайте за реплика към изказването на господин Манев, господин господин Иванов. Извинете ме,

освен населените места и мероприятията, които се провеждат в тях, аз наистина мисля, че познанията по география са доста бедни. Може би сте пропускали тези часове навремето. Аз наистина Ви моля, ако трябва тук в промеждутъка, в Гугъла, да проверите някъде, да разберете какво означава „урбанизирана територия“. И много ясно наистина сте го написали: „наблюдение, контрол контрол и реакция с мобилни патрули“. „Контрол“ – какво означава? Нали точно контрол над събития, които се случват на урбанизирани територии. Малко трябва да се мисли и върху смисъла на текстовете и в тази връзка буквално предлагаме и този чл. 11, който става чл. 27 – значи, 27-и, 28-ми, 29-и, господин Председател, да отпаднат, защото там се създава наистина прецедент. Моля Ви, уважаеми колеги, тези, които считат, че урбанизирана територия не е охрана на мероприятия, които се провеждат на територията на съответните общини, защото в следващия текст е записано: „урбанизирана територия“, договор за охрана и кметът на общината, а това означава, че на територията на общината – там, където се провеждат такива мероприятия, именно са масовите мероприятия, които се провеждат там. Наистина апелирам към Вас това безобразие да го пратим в историята. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Друга реплика? Няма. Господин Манев, имате право на дуплика. Охраната на мероприятия е отделна вид охранителна дейност и ако ще трябва да изнасяме лекции на всеки текст по този закон кое и къде се намира в Закона, просто е несериозно, колеги! Имаме да приемаме доста текстове още. Благодаря Ви.

Благодаря В този текст имаме припокриване с дейности, свързани с упражняването на публичните власти. Това си е почти същото като охрана на обществения ред в населените места, терминът „урбанизирана територия“ е взет от Закона за териториалното и селищно устройство. Трябва да се внимава при тази дейност да не се навлиза в територия, която не е част от урбанизираната, и да се поемат ангажименти, които не могат да бъдат изпълнени. Иначе това е също част от сценария за увеличаване на административната тежест. Ще Ви го казвам всеки път, когато съм на трибуната, защото Вие манифестирате, че ще намалявате тази репресия на държавата върху бизнеса, а всъщност със законодателството, което предлагате и приемате, я увеличавате и, от друга страна, уважаеми дами и господа,

смятате, че политически не Ви е изгодно местната власт да Ви се противопоставя на Вашите решения като партия, тоест да се противопостави на овладяването на всички нива на властта, сливането на партия с власт, сте готови и чрез това законодателство, отваряте тази врата, за да вмените отговорност за несправянето със задачите на Министерството на вътрешните работи на местната власт, за да се обяснява, че капацитетът на МВР, съобразно ресурса, с който разполага държавата, не е достатъчен и във връзка с взаимодействието с местната власт, отговорността е на местната власт. Идват местни избори. Ясно е, само че обръщам внимание и то точно тук, когато става въпрос за нов лиценз за охрана на урбанизирани територии, че Министерството на вътрешните работи като основна задача има превенция и пресичане на престъпност. Това, че българските граждани са обезверени и има липса на заявителски материали или отказ на такива, и статистиката показва, че намаляват престъпленията и може би в края на мандата на Борисов 3 няма да има престъпления, след като няма заявителски материали, това не значи,

ако изчакате да завърша изказването си ще разберете, че не се отклонявам изобщо от така предложения текст, защото с този текст Вие маскирате политически цели

предложението на Комисията за създаване на Раздел VІ с наименование „Охрана на урбанизирани територии“ и текста на чл. 11, който става чл. 27, който се подкрепя от Комисията, освен това предложението на Комисията за създаване на нови членове 28 и 29 с текста, който беше представен от докладчика. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12, който става чл. 30: „Чл. 30. (1) Охраната на мероприятия е комплекс от дейности, насочени към осигуряване на спокойното и нормалното провеждане на масови прояви с краткосрочен характер. (2) Охраната на мероприятия може да включва и осигуряване на пропускателен режим. (3) Забранява се охрана на мероприятия, за провеждането на които не е получено разрешение по това ред“. Комисията предлага да се създадат нови чл. 31 и 32: „Чл. 31. Възложител по договор за охрана на мероприятие е едноличният търговец или юридическото лице – организатори на законно основание на мероприятието.

Поредният пример за хаос в законодателството, което се предлага от политическа партия ГЕРБ, или създаване на условия за тълкуване, според това кой упражнява властта, в чии ръце е властта. Как и къде е разтълкувано понятието „спокойно и нормално провеждане на масови мероприятия“? Какво значи това? Кой ще квалифицира какво е спокойно и нормално провеждане? И кой определя краткосрочен характер? Това в чии ръце е? Решението за това в чии ръце е? Вие отново си подготвяте възможност да тълкувате така предложените текстове съобразно условията, създадени от конкретната ситуация, а обществото всеки ден е на протест. Даже имаше преди няколко дни девет протеста в един ден и Ви е ясно, че този мандат, колкото и да продължи той, защото аз съм сигурен, че няма да бъде пълен мандатът, ще протече под знамето на протестиращи. И тези протести Вие се опитвате със законодателството да имате възможността да осъществявате контрол, да осъществявате натиск върху едно демократично право на българските граждани. Член 30, ал. 2: „…може да включва и осигуряване на пропускателен режим“. Кой преценява това? Кой решава кога за едно мероприятие ще бъде организиран пропускателен режим? Кой дава предписанията? Отново този, в който е властта. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Страх! Вас Ви е страх от народно недоволство. Страхът на Борисов от 2013 г. – протестите, които доведоха до предсрочно прекратяване на мандата – предизвиква и това Вие в законодателството да си гарантирате, че ще можете да туширате народното недоволство. Няма да се случи това! Прилагайки Закона, не можете да се противопоставите на демократично извоюваните права на нашите съграждани, за които в голяма степен има условия, и очаквайте съвсем скоро те да изразят отношението към тази власт – тази власт, която се опитва да наложи недемократични правила и регулации в нашите взаимоотношения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Янков. Има ли реплики към господин Янков? Има ли други изказвания? Няма. Закривам дебата. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване създаването на Раздел VII с наименование „Охрана на мероприятия“, текста на чл. 12, който става чл. 30

Охраната при транспортиране на ценни пратки или товари е дейност по защита, предотвратяване и пресичане на противоправни посегателства върху пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството или други ценности при тяхното транспортиране. (2) При транспортирането по ал. 1 се използва въоръжена с огнестрелно оръжие охрана, специално оборудван транспорт, средства за връзка и други технически и помощни средства за охрана.“ Комисията предлага да се създадат нови членове от 34 до 37: „Чл. 34. Възложител по договор за охрана при транспортиране транспортиране на ценни пратки или товари е собственикът или ползвателят на законно основание на ценните пратки или товари. Чл. 35. (1) Транспортирането се осъществява с автомобили, отговарящи на изискванията на чл. 37, собственост на търговеца, наети или предоставени от възложителя по договора за охрана или от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 8. В случаите, когато транспортирането се осъществява с друг вид транспорт, охраната на ценните пратки и товари се организира съгласно нормативните изисквания за съответния вид транспорт. Чл. 36. (1) Охраната при транспортиране на ценни пратки или товари на стойност до 30 000 лв. се осъществява от екип от не по-малко от двама изпълнители на охранителна дейност. (2) Охраната при транспортиране на ценни пратки или товари на стойност над 30 000 лв. се осъществява от екип от не по-малко от трима изпълнители на охранителна дейност. Чл. 37. (1) Ценните пратки и товари на стойност до 15 000 лв. се транспортират с автомобил, снабден с трайно прикрепена към конструкцията му метална каса или шкаф, и въоръжена охрана. (2) Ценните пратки и товари на стойност от 15 000 до 30 000 лв. се транспортират с автомобили, които отговарят на техническите изисквания, определени с наредбата по чл. 5, ал. 4. (3) Ценните пратки и товари на стойност над 30 000 лв. се транспортират със специализирани

Има ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване създаването на Раздел VIII с наименование „Охрана при транспортиране на ценни пратки или товари“, текста на чл. 13, който става чл. 33 и беше представен като предложение на Комисията, на Комисията, и създаването на нови членове от 34 до 37 с текст, представен от докладчика, както и

физическа защита от противоправни посегателства, както и по тяхното предотвратяване и пресичане, и противодействие на противоправно посегателство спрямо физическо лице в обекта. (2) Дейността по ал. 1 се осъществява само с с невъоръжена охрана. Чл. 39. (1) Възложител по договор за охрана по чл. 38 е кметът на общината, в границите на която се намира имуществото, както и собственикът или ползвателят на законово основание на това имущество. (2) За извършване на охрана по ал. 1 търговецът обособява екипи по чл. 13, ал. 2, с изключение на поста за наблюдение, и оптимизира

Няма изказвания. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване създаването на „Раздел IX – Охрана на селскостопанско имущество“

„Раздел I – Издаване на лиценз“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Раздел I да се измени така: „Издаване на лиценз. Отказ за издаване на лиценз“. По чл. 15 има предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев Пламен Нунев. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 15 да бъде отхвърлен. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16, който става чл. 40: „Чл. 40. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност се издава от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи (МВР) или от оправомощено от него длъжностно лице.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване наименованието на Раздел I, който Комисията предлага да се измени така: „Издаване на лиценз. Отказ за издаване на лиценз“, второ, отпадането на чл. 15, трето,

предложение от народните представители Цветан Цветанов, Маноил Манев и Пламен Нунев. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Иван Иванов, Николай Пенев, Филип Попов, Славчо Велков и Георги Гьоков: „В чл. 17, ал. 1 думите „с наредбата по чл. 5, ал. 4“ се заменят с „Правилника за прилагане на закона“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17, който става чл. 41: „Чл. 41. (1) За получаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност лицата по чл. 2, и ал. 3, т. 2 подават заявление до директора на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, съгласно приложението. Заявлението може да се подаде и чрез областната дирекция на МВР, на чиято територия е седалището на лицето, както и по електронен електронен път съгласно Закона за електронното управление. Документите, удостоверяващи изпълнението на изискванията за получаване на лиценз, се определят с наредбата по чл. 2, ал. 4. (2) За получаване на лиценз лицата трябва да: 1. са вписани в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в регистър БУЛСТАТ или в съответния регистър по националното законодателство на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 2. нямат задължения по смисъла на Данъчно осигурителния процесуален кодекс; това изискване се прилага и за неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество; 3. нямат задължения към държавата или към осигурителните фондове за задължително обществено осигуряване, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган; 4. притежават образец на служебна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло на охранителния състав; 5. не са в производство /обявени в ликвидация или несъстоятелност/; 6. са внесли определената държавна такса. (3) За получаване на лиценз физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, собствениците на еднолични дружества с ограничена отговорност, съдружниците в дружества с ограничена отговорност, членовете на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество трябва да: да: 1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; за лицата, които са български граждани това обстоятелство се установява служебно; 2. не са привлечени като обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер; 3. не страдат от психическо заболяване; 4. не са били през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори; 5. не са били през последната една година преди акта на съответния компетентен орган членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, на което е бил отнет лиценз за извършване на частна охранителна дейност, освен ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред. (4) Лицата по ал. 3, които не са български граждани и нямат разрешение за постоянно пребиваване България, прилагат документи за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в ал. 3, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език. (5) Към заявлението по ал. 1 търговците, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, прилагат документи за

Моля режим на гласуване.

органът по чл. 40 в 14-дневен срок от получаването им уведомява писмено за това едноличния търговец или юридическото лице. (2) Едноличният търговец или юридическото лице отстранява недостатъците в документите или представя допълнително необходимите документи в 45-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1. Когато в този срок недостатъците не се отстранят или допълнително необходимите документи не се представят, производството по издаване на лиценз се прекратява със заповед на органа по чл. 40.

Административнопроцесуалния кодекс. (4) Актът за прекратяване на производството може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19, който става чл. 43: „Чл. 43. (1) Органът по чл. 40 издава или отказва издаването на лиценз в срок до един месец от получаване на заявлението, съответно от отстраняване на недостатъците в документите или от представянето на допълнително изисканите документи. (2) В срок до 7 дни от изтичането на срока по ал. 1 органът по чл. 40 публикува информация на интернет страницата на Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, за издаването на лиценза. (3) Лицензът се получава от физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, законните представители на юридическите лица или от упълномощени от тях лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20, който става чл. 44: „Чл. 44. (1) Лицензът за извършване на частна охранителна дейност се издава без срок. срок. (2) В лиценза се посочват изчерпателно видът дейност по чл. 5, ал. 1, която лицето има право да извършва, териториалният обхват на дейността, данни за притежателя на лиценза и обстоятелството, че е безсрочен. (3) Лицензът се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи. (4) Правата по лиценза не подлежат на прехвърляне или преотстъпване. (5) За издаване на лиценз

ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване чл. 18, който става чл. 42 – новата редакция на чл. 18 беше представена от докладчика; член 19, който става чл. 43 – редакцията на чл. 19 беше представена от докладчика; и чл. 20, който става чл. 44, като редакцията на чл. 20 беше представена от докладчика. Моля, гласувайте.

45. (1) При изгубване, противозаконно отнемане или унищожаване на лиценза едноличният търговец или юридическото лице в 7-дневен срок от узнаване на обстоятелството уведомява писмено органа по чл. 40, като описва фактите, при които е станало това. (2) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 органът по чл. 40 издава дубликат на лиценза. (3) Дубликатът по ал. 2 се издава по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи. За издаването му се събира държавна такса в размер, определен

по предложение на Комисията беше представена от докладчика. Моля, гласувайте.